Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažene zastupnice i zastupnici ovog Visokog doma. Kako je RH 1. srpnja 2013. godine postala članicom EU i time preuzela mnogobrojnu legislativu iz područja cestovnog prometa i cesta, ukazala se potreba za usklađivanje Zakona o inspekciji cestovnog prometa i cesta, s nizom važećih propisa i zakona iz područja cestovnog prometa i cesta, a koji su se već uskladili s propisima EU. Normativnu podlogu važećeg sustava iz područja cestovnog prometa i cesta čine Zakon o cestama, Zakon o prijevozu u cestovnom prometu, Zakon o radnom vremenu, obaveznim odmorima mobilnih radnika i uređaja zabilježen je u cestovnom prijevozu, Zakon o sigurnosti prometa na cestama, Zakon o prijevozu opasnih tvari. Predmetno usklađenje ima za cilj osigurati što kvalitetniji i efikasniji inspekcijski nadzor provedbe navedenih zakona. Prijedlogom novog Zakona o inspekciji cestovnog prometa i cesta rad inspekcije bio bi učinkovitiji i transparentniji. Nužne su novine u pogledu strukture i organizacije inspekcije, te usmjeravanje i nadzor rada sukladno navedenim zakonima koji su se uskladili s pravnom stečevinom EU. Ovim zakonom uređuje se, prvo nadzor nad provedbom uredaba zakona podzakonskih i drugih propisa i to u području javnog cestovnog prijevoza putnika, javnog cestovnog prijevoza tereta, sigurnosti prometa na cestama, prijevoza za vlastite i osobne potrebe, prijevoza opasnih tvari, pružanja kolodvorskih usluga na autobusnim i teretnim kolodvorima, održavanja, zaštita, rekonstrukcija izgradnja cesta, radnih vremena mobilnih radnika, kontrole uređaja za bilježenje u cestovnom prijevozu i kontrole radionica za provjeru, pregled, ugradnju, ispitivanje tahografa. Drugo, prijedlog ovog zakona o inspekciji cestovnog prometa i cesta bi se utvrdilo točno definiranje ovlasti i pravila postupanja inspektora, donošenje godišnjeg programa rada, ustrojavanje posebnih jedinica i mobilnih ekipa inspekcija i međunarodna suradnja tj. rad na području EU. Nadalje, novine u prijedlogu Zakona o inspekciji cestovnog prometa i cesta su trajna i kontinuirana specijalistička edukacija inspektora, kontrola informacijskih sustava prijevoznika, kontrola baze podataka i drugih nadziranih subjekata, kontrola tereta u i na vozilu, kontrola mase vozila sa i bez tereta i kontrola osovinskog opterećenja i dimenzije vozila sa i bez tereta. Novina u prijedlogu Zakona o inspekciji cestovnog prometa i cesta je i proširenje ovlasti inspektora u dijelu služenja označenim vozilima svjetlosnom i zvučnom opremom, zatim izgrađivanje fotozapisa i zahtijevanje uzorkovanja ispitivanja građevinskog materijala, zatim utvrđivanje osnove za nadzor temeljem predstavki i obveza obavješćivanja o radu podnositelja predstavke, pregled taxi vozila kod pravnih osoba, produljenje roka isključivanja vozila iz prometa, mogućnost otklanjanja nedostatka usmenim rješenjem i propisivanje rokova. Također novina je i u dijelu obavljanja poslova nadzora i donošenja rješenja o ovlasti inspektora na način da se ukida Povjerenstvo za žalbe čije članove imenuje Vlada RH, a propisuje se mogućnost pokretanja upravnog spora tužbom. Donošenje ovog zakona imat će za posljedicu usklađivanje i primjenjivost propisa iz područja cestovnog prometa i cesta s odredbama posebnih zakona, s ciljem omogućavanja i dobivanja ovlasti obavljanja nadzora nad primjenom istih te učinkovit sustav unutarnje kontrole, redovit nadzor i otklanjanje raznih nepravilnosti. Sve primjedbe iz prvog čitanja koje je bilo 21.listopada 2013.godine su ugrađene u ovaj konačni prijedlog zakona. Hvala lijepa. Hvala i vama zamjeniče ministra. Da li izvjestitelji odbora žele uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika HDZ-a Branko Kutija. Izvolite. Zahvaljujem se gospodine potpredsjedniče. Gospodine zamjeniče sa suradnicima. Evo važećim Zakonom o inspekciji cestovnog prometa i cesta što ujedno i čini normativnu podlogu važećeg sustava uređeno je ustrojstvo, poslovi, način rada, ovlasti i obveze inspekcije cestovnog prometa i cesta kao i posebni uvjeti za postavljanje u zvanje inspektora. U međuvremenu Hrvatski sabor raspravio je i donio je Zakon o prijevozu u cestovnom prometu, Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu, Zakon o sigurnosti prometa na cestama, Zakon o prijevozu opasnih tvari koji su donijeli novine novine i proširili obveze same inspekcije cestovnog prometa koja u Ministarstvu prometa, pomorstva i infrastrukture djeluje unutar Uprave prometne inspekcije kao sektor. Kako je možda moguće preklapati ovlasti u cestovnom prometu jer i carina ili policija ukoliko utvrdi određene nepravilnosti u svojim nadzorima postupaju u skladu sa zakonima koji su ovlašteni dobro je da inspekcija cestovnog prometa bude ekipirana i educirana da što bolje i kvalitetnije obavlja svoj posao. Ulazak RH u EU donio je direktnu primjenu uredbi implementacija direktiva EU koje reguliraju socijalno zakonodavstvo i cestovni prijevoz tereta i putnika u domaće zakonodavstvo. Iščitavajući važeći zakon nisam primijetio veće razlike u odnosu na ovo što smo dobili kao potpuno novi zakon. praktički 80% odredbi čitavi članci su preneseni iz starog u novi prijedlog, iako sam mišljenja da se isti moglo riješiti izmjenama i dopunama postojećeg koji je donesen '99.-te uz blage izmjene 2011. zbog povećanja obima nadzora inspekcije i to u području socijalnog dijela prometnog zakonodavstva. Zašto je važna inspekcija cestovnog prometa? Iz jednog dostupnog izvješća za 2013.vidljivo je da su sukladno godišnjem programu rada službe inspekcije cestovnog prometa inspektori cestovnog prometa tijekom prva tri mjeseca 2013.godine poduzimali radnje inspekcijskih pregleda te određivali upravne i prekršajne mjere iz svoje nadležnosti u svezi nadzora primjene sljedećih zakonskih propisa. U vezi s nadzorom poštivanja odredbi Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, inspektori cestovnog prometa su u prva tri mjeseca 2013.izvršili ukupno 1457 pregleda pri čemu su utvrđena 372 prekršaja, pri tome je naplaćeno 844 tisuće kuna te je izrečeno milijun 325 tisuća prekršajnih kazni na osnovu 154 izdana obavezna prekršajna naloga te zaprimljenih presuda prekršajnih sudova. U vezi s nadzorom poštivanja odredbi Zakona o prijevozu opasnih tvari izvršen je ukupno 151 pregled pri čemu je utvrđeno 53 prekršaja. Temeljem izdanih obaveznih prekršajnih naloga naplaćeno je svega 16 tisuća te je Nadzor poštivanja odredbi Zakona o radnom vremenu obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu proveden je kroz tri segmenta, kroz nadzor radnih vremena vozača na cestama, kroz nadzore radnih vremena i vođenja potrebnih evidencija o tvrtkama te kroz nadzor radionica za tahografe. Ukupno je izvršeno 1011 inspekcijskih pregleda pri čemu su utvrđena 732 prekršaja itd. znači bitno je sljedeće da nam je tri od ukupno pet vozača koji se nalaze na cesti prekršaju ovisno o zakonskim prijedlozima u kojem se području prometa nalaze. Čini mi se kolega Pleše kod prvoga čitanja je spomenuo, istaknuo rad inspekcija rad inspekcija vezano za taksi tvrtke i bitno je odnosno aktualno je čini mi se da jedna taksi tvrtka koja radi u Rijeci da je od ukupno 39 taksista 31 bez te obavezne stručne spreme. Znači ima kategoriju B vozača ali nema završenu školu za vozača. Znači biti će interesantno, odnosno zanimljivo vidjeti odluku o žalbi koja bi mogla ugroziti ozbiljno poslovanje te tvrtke. Naravno nisam ja previše zabrinut znajući koja je to tvrtka ali bez obzira na to znači Klub Hrvatske demokratske zajednice podržava donošenje ovakvog zakona. Zahvaljujem se. Hvala i vama. Imamo repliku, Ante Sanader. Izvolite. u svom govoru da treba povećati ovlasti inspekcije i tu se slažem, to sam rekao i na odboru, prvo imamo mali broj inspektora na mojoj županiji Splitsko-dalmatinskoj, mi smo prevelika, 55 gradova i općina, jednostavno jedan inspektor ja mislim da ima koji to pokriva ali veliki problemi od autobusa koji prevoze djecu osnovne škole, posebno u ruralnim područjima gdje oni daju jedne uvjete na natječajima a onda sutra kada počnu voziti onda voze sa sasvim drugim autobusima koji nisu adekvatni, koji nemaju uvjete i koji ne ispunjavaju zakonske obveze. mislim da bi u ovom zakonu to trebalo oštrije, rigoroznije riješiti na način da takvi kada se nađu u prijevozu djece da bi im trebalo oduzeti licence, zabraniti prijevoz. Drugi veliki problem su kombi prijevoz po gradovima. Evo u Splitu veliki problem divlji kombi prijevozi koji paralelno voze linije praktično gradskog prijevoza. I em što su konkurencija em što voze bez ikakvih dozvola. I onda treće, nikakve ovlasti praktički inspektora, inspektor u nekoj akciji i zaustavi tog, preda policiji, on za pet dana počne ponovno voziti. ne znam da li se može ovim zakonom to rigoroznije napraviti na način da kada se takvo vozilo u takvom prekršaju zatekne da se onda oduzme vozilo i da taj više, sada ja znam to je osobna imovina i ne može se lako oduzeti ali mi donosimo, treba naći kroz koje zakone se to može riješiti da se takvo vozilo i takav neovlašteni prijevoznik sankcionira na način, stroži način nego što trenutno je. I posebno kažem ovo povećanje broja inspektora koje je presudno važno da bi se ovo moglo provoditi kako treba. Branko (HDZ)** Zahvaljujem se gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Sanader apsolutno se slažem znači da prioritet, odnosno naglasak treba staviti na prijevoz vozila, odnosno autobusa kada su u pitanju školska djeca. mi smo svjedoci praktički da više od polovice stanovništva u Republici Hrvatskoj živi u tim ruralnim područjima. I s obzirom na postojeći ustroj ali s obzirom da koliko smo razumjeli područne škole koje imaju mali broj učenika će se ukidati a samim time će se očigledno onda i smanjivati broj tih vozila. No bez obzira na to znači apsolutno valja staviti naglasak na kvalitetu vozila u kojima se prevoze ta školska djeca. I tako se slažem i svjedok sam i tome da u manjim sredinama divlji taksi prijevoznici čine doista veliki problem. I apel i sugestija znači i vama koji ste sada zamjeniče u toj poziciji i budućim ili sadašnjim inspektorima da se to crno tržište mora definitivno izregulirati. Zahvaljujem. U ime Kluba zastupnika SDP-a, Tomislav Žagar. Izvolite kolega. Hvala poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvaženi zamjeniče ministra sa suradnicima, kolegice i kolege. Klub SDP-a podržava donošenje Prijedloga Zakona o inspekciji cestovnog prometa i cesta. Glavni razlozi za to su transparentniji i efikasniji rad inspekcije, usklađenost sa praksom rada prometne inspekcije u drugim državama članicama Europske unije, novina u pogledu strukture i organizacije inspekcije i usmjeravanje i nadzor rada inspekcije sukladno zakonima koji su preuzeli obvezu usklađenja sa pravnom stečevinom A budući da su se zakoni nad kojima inspekcija obavlja nadzor uskladili sa propisima Europske unije na ovaj način se osigurava primjenjivost i usklađenost propisa iz područja cestovnog prometa i cesta sa odredbama posebnih zakona: Zakona o prijevozu opasnih tvari, Zakona o sigurnosti prometa na cestama. U Klubu SDP-a smatramo dakle da je ovaj zakonski prijedlog dobar jer definira i osigurava kvalitetniji i efikasniji inspekcijski nadzor provedbe odredaba zakona koji su vezani uz sigurnosti cestovnog prometa i cesta. Evo još kratko valja navesti da se sa ovim zakonskim predmetom reguliraju prava, dužnosti i ovlasti inspektora i ovlaštenih službenika inspekcije kao i koje poslove osim nadzora inspektori obavljaju te navode se prava i obveze inspektora u provođenju inspekcijskog nadzora. Ono što je posebno važno propisano je ovlastima inspekcije u obavljanju nadzora te uvjeti kada su inspektori ovlašteni pregledati poslovne prostorije, vozila, opremu, kao i poslovne knjige, pregled tereta, planova, programa, ugovora i ostale dokumentacije, mjerenje mase vozila, pregled stanja cesta, izvršenih radova na održavanju cesta i njihovog zaštitnog pojasa. Precizno definiranje ovih ovlasti je veoma važno upravo zbog činjenice o nailasku na niz poteškoća s kojima će i inspektori biti suočeni u svom radu a posebno u smislu nadležnosti u odnosu na različite prije navedene posebne zakona. Pa je tako definirana ovlasti izdavanja privremene zabrane i prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora i uvjeti privremenog isključenja vozila iz prometa. Ono što posebno u Klubu SDP-a podržavamo a s obzirom na niz problema koji su se pojavljivali i koji se svakodnevno pojavljuju a direktno je vezano uz sigurnost svih sudionika prometa je mogućnost da inspektor u obavljanju inspekcijskog nadzora nad korištenjem cesta, planiranju, građenju i održavanju javnih cesta ovlašten narediti radnje koje otklanjaju nedostatke na cestama, privremene obustave radova ako su suprotni odredbama zakona, obustavu prometa i druge radnje ako se utvrdi da se na njima ne može odvijati promet na siguran način. U smislu transparentnosti i javnosti rada ono što posebno pozdravljamo je propisana obveza vođenja očevidnika o obavljenim inspekcijskim pregledima i poduzetim mjerama temeljem pravilnika kojeg donosi ministar nadležan za promet. I na kraju, budući da se ovim zakonskim prijedlogom definiraju jasne ovlasti i odgovornosti za pojedine postupke, osigurava transparentnost i jednostavnost postupka, kvalitetan i efikasan inspekcijski nadzor, učinkovit sustav unutarnje kontrole i redovit nadzor, sprečavanje otklanjanja raznih nepravilnosti, klub SDP-a podržava donošenje ovog zakona. Hvala. Hvala kolega. U ime Kluba zastupnika HDSSB-a Boro Grubišić. Izvolite.

lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Zamjeniče ministra. I klub HDSSB-a će podržati ovaj Konačni prijedlog zakona o inspekciji cestovnog prometa i cesta. U priloženom materijalu za ovaj konačni prijedlog zakona u svim člancima ne bih se ponavljao, već govorio ono što su izrekli predstavnici klubova HDZ-a i SDP-a. Samo da istaknem da je zapravo rekao bih i pohvalno da je svaki članak izdefiniran, da ste od onog prvog čitanja uvrstili sve one primjedbe koje su bile u raspravi istaknute prilikom tog čitanja čini mi se u listopadu prošle godine dva kluba prethodna koja su govorila nekakvih posebnih primjedbi nema jer je u ovom zakonu gotovo definirane su sve, uloga, zadaci, a također i mogućnosti koje prometna inspekcija da tako kažem ili da skratim, vrši. Ovim Konačnim prijedlogom zakona o inspekciji cestovnog prometa i cesta, dakle i prometa i cesta, očekuje se učinkovitiji, i kaže ovdje i efikasniji, iako učinkovitiji i efikasniji, ne znam kako bih preveo efikasniji osim učinkovitijega. Dakle jedna riječ nepotrebna u samom obrazloženju ovoga zakona. Dakle previše malo kićenja, ali učinkovitiji, transparentniji rad i praksa Prometne inspekcije koja je putem ovih zakonskih prijedloga zapravo usklađen i sa gotovo rekao bih stalnim i trajnim promjenama na području europskog zakonodavstva jer znamo da Europski parlament kao i njegov Odbor za transport, tako se zove …, donose stalne odredbe u svezi cestovnog prometa i cesta, počevši od količine od količine CO2 u motorima, počevši od transporta živih životinja i svih drugih aspekata koji se tiču prometa na cestama i kontrola koje mogu vršiti inspekcije. Mislim da su ovim zakonom zapravo i konačno zaokruženi svi poslovi koje Prometna inspekcija vrši, obuhvaćeni, propisani, jasno su iskazane, izražene i one i one kaznene odredbe, prekršajne odredbe i mislim da o ovom konačnom prijedlogu zakona zapravo nemamo puno toga za komentirati ili kritizirati. Jednostavno ovaj Konačni prijedlog zakona o inspekciji cestovnog prometa i cesta treba usvojiti što će klub HDSSB-a učiniti i podržati. Hvala lijepo. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Ovime zaključujem raspravu. Glasovat ćemo naknadno.